Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25: „Чл. 25. (1) Концесиите за подземни богатства се предоставят и изпълняват при условията и по реда на Закона за подземните богатства. (2) Концесиите за добив на минерална вода се предоставят и изпълняват при условията и по реда на Закона за водите. (3) Концесиите за морски плаж, които са без трансграничен интерес, се предоставят при условията и по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.“ чл. 26 – предложение от народния представител Георги Свиленски. Комисията не подкрепя предложението: „В чл. 26 след думата „строителство“ се поставя запетая и се добавя „услуги от общ икономически интерес, предоставяни чрез мрежата на публично предприятие по силата на друг законов или подзаконов нормативен акт“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26. „Раздел VII – Финансово-икономически елементи на концесията“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел чл. 27 – текст на вносител. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27, като в ал. 1 думите „и/или“ се заменят с „ или“. чл. 28 – предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28, като в ал. 1, т. 1 думите „и/или“ се заменят с „или“,

чл. 30 – текст на вносителя. Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30: „Чл. 30. (1) При концесия за строителство и при концесия за услуги се поддържа икономически баланс на концесията, който представлява равновесие между ползите за концесионера и концедента при поетите от тях рискове. (2) Определеният с договора икономически баланс на концесията се поддържа през целия срок на концесията.“ чл. 31 – предложение от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: в чл. 31 ал. 7 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31: „Чл. 31. (1) Оперативният риск при концесията за строителство и при концесията за услуги се носи винаги от концесионера и се приема за поет, когато при нормални условия на експлоатация с концесионния договор не е гарантирано възвръщането на направените инвестиции и на разходите по експлоатацията на строежа или на услугите – предмет на концесията. (2) Поетият от концесионера оперативен риск произтича от фактори, които са извън контрола на страните по концесионния договор и представлява риск от излагане на колебанията на пазара относно търсенето и/или предлагането на обекта на концесията и/или на услугите. Рисковете, свързани с лошо управление, с неизпълнение на договорни задължения от икономическия оператор, както и с непреодолима сила не се смятат за оперативен риск. (3) Риск, Риск, свързан с търсенето, е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат неблагоприятно влияние върху пазарното търсене на обекта на концесията, на предоставяните услуги или на извършваните други стопански дейности. дейности. (4) Риск, свързан с предлагането, е вероятността обектът на концесията, предлаганите услуги или извършваните други стопански дейности да не съответстват на изискванията на пазара. Рискът, свързан с предлагането, включва и риска за наличност на предоставяните услуги. Риск за наличност е вероятността за настъпване на събитие, факт или обстоятелство, което може да окаже влияние върху предоставянето на услугата във вид, обем, качество и време за изпълнение, които съответстват на определеното с концесионния договор. (5) При концесия за строителство заедно с оперативния риск концесионерът поема и строителния риск. Строителният риск е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат влияние върху стойността или върху времето за изпълнение на възложеното строителство. (6) Всички останали рискове при концесия за строителство и концесия за услуги се разпределят между концесионера и концедента с концесионния договор в зависимост от възможностите на всяка от страните по-добре да оцени, контролира и управлява съответния риск. Рисковете, които страните относително еднакво могат да оценяват, контролират и управляват, се разпределят между тях като споделени рискове.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правя предложение по отношение на Разпоредбата на чл. 25, ал. 3, отнасяща се до предоставяне на концесиите за морски плаж, по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Смятам, че без значение дали тази Концесия за отдаване на морския плаж е с трансграничен или без трансграничен интерес, следва да се спазва общият режим на Закона за концесиите, а не да се преминава към режима на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, тъй като режимът на Закона за концесиите осигурява по-голяма публичност, по-голяма прозрачност и по-голяма законосъобразност на процедурите, така че да отпаднат че да отпаднат всякакви съмнения по отношение на това, че концесионерът, който кандидатства, тоест потенциалният концесионер, кандидатстващ за получаването на такава Концесия, може да използва неблагоприятни в Закона по-скоро вратички в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, и да вземе концесията по един доста по-облекчен ред. Нещо повече, стана ясно в заседанието на Комисията, че за съжаление голяма част от документите по тези концесии са предоставят в последния момент, точно няколко часа преди заседанието на Специалната комисия, когато се открива процедурата. Смятам, че за да се сложи край на тези незаконосъобразни практики, би следвало да се прилага като по-целесъобразен и по-законосъобразен Законът за концесиите при отдаването на концесии на морски плажове, без значение дали те са с трансграничен или без трансграничен интерес. В тази връзка правя предложение за отделно гласуване на чл. 25. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев, за отпадането на ал. 3 в чл. 25 от Доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

наименованието на Раздел VII и членове от 27 до 30 включително са приети. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Моля, гласувайте.

Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 32: „Чл. 32. (1) Приходите на концесионера от експлоатацията на строежа или на услугите се формират от плащания от потребителите, и концедента или само от концедента. (2) Плащане от концедента може да се предвиди в следните случаи: 1. когато за предоставяните от концесионера услуги не се дължат преки плащания от потребители или от други лица или ако се дължат такива плащания – не е предвидено концесионерът да ги получава; 2. когато когато се цели постигане на социално приемлива цена на услугите, предоставяни от концесионера; 3. при държавно регулирани цени на услугите, които се предоставят от концесионера. (3) При концесия за строителство плащането от концедента се дължи след въвеждане на обекта на концесията в експлоатация и се извършва само за времето, в което обектът или предоставяните услуги са (4) При концесия за услуги плащането от концедента се извършва само за времето, когато услугите са били в наличност. (5) Условията, при които се извършва плащането от концедента, не може да освобождават концесионера от рискове, които е поел за целия срок на концесията. чл. 33 има предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 33 ал. 3 отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 33: „Чл. 33. (1) В определени с този закон случаи концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение. (2) При концесия за ползване, както и при концесия за услуги, когато обектът на концесията е държавна или общинска собственост, винаги се дължи концесионно възнаграждение. (3) При концесия за строителство концесионно възнаграждение се дължи, когато обектът на концесията включва съществуващ строеж, който е държавна или общинска собственост. (4) Размерът на задължението за плащане на концесионно възнаграждение се определя от концедента във всеки конкретен случай в зависимост от: 1. справедливото разпределение на икономическата и финансовата изгода от концесията между концедента и концесионера; 2. постигането на социално приемлива цена на услугите, предоставяни с обекта на концесията.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

чл. 34 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Пламен Христов и група народни представители: „В чл. 34, ал. 3 се създава изречение второ: „Решението на Народното събрание е прието, когато за него са гласували повече от две трети от всички народни представители.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Пламен Христов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип Предложение от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Станислав Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

Всяка концесия се възлага за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 35 години за концесия за строителство и за концесия за услуги и по-дълъг от 25 години за концесия за ползване, освен ако със специален закон е предвиден друг срок. Срокът на концесията може да се удължава, като общият срок на всички удължавания, независимо от основанието за това, не може да е по-дълъг от една трета от конкретния срок, определен с концесионния договор. (2) В В обявлението за откриване на процедурата за определяне на концесионер, наричано по-нататък „обявление за откриване на процедурата“ се посочва срок на концесията, който е максимален. В обявлението за откриване на процедурата се посочва и прогнозният общ срок на всички допустими удължавания, когато такива са предвидени с клауза за преразглеждане. (3) Конкретният срок на концесия за строителство и на концесия за услуги не може да е по-дълъг от времето, необходимо на концесионера за възвръщане на направените инвестиции и на разходите по експлоатация на строежа или на услугите и за получаване на доход от вложения капитал, при отчитане на прогнозирания икономически баланс и на цената на услугите, които ще се предоставят. Конкретният срок на концесия за ползване се съобразява с вида и техническите и/или технологичните и/или ресурсните особености на обекта на концесията и на принадлежностите, и с времето, което е необходимо на концесионера за изпълнение на инвестиционната програма за поддържане на обекта в експлоатационна годност.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Взимам думата за изказване и искам съвсем накратко да направя една ретроспекция на предложението на вносителя още на първо четене. Става четене. Става въпрос за следното. С предложението, което ние приехме на първо четене, се насажда един проблем, който може да възникне, а именно така наречената „вечна концесия“. Затова ние между първо и второ четене внесохме две алтернативни предложения, като едното от тях е – въпреки че става въпрос за обекти от стратегическо значение, на които Народното събрание би следвало да приеме един по-дълъг срок, с нашето предложение ние определяме един срок, който да не може да бъде по-дълъг от 50 години. Като алтернатива на това предложение ние предложихме, ако остане вариантът, който беше на първо четене – именно Народното събрание да гласува удължаването на срока, нашето алтернативно предложение беше да бъде с квалифицирано мнозинство. Комисията по принцип е приела нашето предложение да има горна граница като ограничение и е наложила такава, която не е 50, а 35 години, което е още по-добре, но в същото време се прави едно изключение за такива случаи, в които е определен един по-дълъг срок в специален закон. В специалните закони обаче няма как да бъде определено ограничение, тоест да има горна граница. граница. Ние считаме, че по-същия начин, както беше в първоначалното предложение и сега в предложението на Комисията, се дава възможност за така наречената „вечна концесия“. Целта Целта на нашите предложения беше да избегнем точно тази „вечна концесия“. И двата варианта са приемливи за нас. Единият е отхвърлен от Комисията. Затова като край на изказването си бих искал да направя едно предложение – да бъдат гласувани отделните предложения поотделно. Надявам се,

дайте някакво предложение по текста на Комисията. Аз, така или иначе, първото предложение, което не е подкрепено, сега ще го подложа на гласуване, но ако имате някакво редакционно предложение по текста на Комисията, го направете, иначе няма как. ПЛАМЕН Моето предложение е да отпадне по текста на Комисията изречението, което е „освен ако със специален закон е предвиден друг срок“.

защото обсъждаме в момента една от най-дискутираните разпоредби в този Законопроект, като този дебат започна още в миналия парламент, продължи и на първо четене в настоящия парламент, в работната група, до окончателното приемане на варианта, който обсъждаме сега, приет от Комисията по правни въпроси на второ четене. В тези обсъждания ние значително, бих казал, съществено, променихме първоначалната концепция на Закона за концесиите. Донякъде, всъщност даже в голяма степен, ние се отказахме от едно от най-сериозните достойнства на приетия в миналия парламент Закон за концесиите, включително предложен сега като текст на вносителите Това беше правилото, че времето на концесия е винаги обвързано от цената на концесията и зависи от възвръщаемостта, тези показатели са предмет на състезанието между евентуалните кандидати за получаване на концесията и сключване на концесионен договор. Стремихме се да уважим всички искания, заявления, да преодолеем всички опасения, които бяха представени от нашите опоненти, включително и от нашите партньори. Спорихме и вътрешнокоалиционно по този въпрос. В крайна сметка и след много дълъг дебат възприехме решение за ограничаване на срока на концесията с краен срок, тоест с един предел. Режимът, както е установен, е абсолютно симетричен на действащия понастоящем Закон за концесиите. В този режим ние сме съобразили и изискванията на Директивата. Да, за съжаление, преминавайки от неограничение към ограничение спрямо срока, се наложи да отпаднат и другите два института, които също бяха бяха полезни, позитивни предложения, визирам главно съгласието на Народното събрание за така наречените „свръхдълги концесии“. Понастоящем няма нужда от такова съгласие от Народното събрание. В този смисъл ние уважихме не само исканията на колегите от БСП, но смятам, че и в максималната част, и в тяхното логическо съответствие тяхното логическо съответствие възприехме частично и предложенията на колегите от парламентарната група на „Воля“, като ги поздравяваме за тяхната инициатива и активно участие. Искам да поясня следното по отношение на израза „освен ако със специален закон е предвиден друг срок“, което редакционно предложение направи колегата Христов. Колеги, тук идва реч реч да се покрият онези хипотези, онези случаи, в които ще възникнат така наречените „свръхскъпи концесии“, тоест предметът на концесия ще предметът на концесия ще изисква по-дълъг срок на възвръщаемост с оглед огромния обем на евентуалните инвестиции. Предполагаме, че това са най-големите инфраструктурни обекти, ако се вземе решение те да бъдат осъществени чрез концесия. Тук подчертавам, че точно тук е гаранцията, която е прехвърлена от оригиналното предложение към актуалното. Ние сме казали, че това може да стане само изрично, ако законодателят в друг закон изрично вземе такова решение. Колеги, нали сте убедени, че ако се сключва концесия за милиард, два или три,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Кирилов! Още в самото начало, когато внесохме, както казах, две алтернативни предложения, отчетохме факта, че може да са налице така наречените „стратегически концесии“, които да изискват по-голяма възвръщаемост. Самите ние отчетохме факта, че е възможно тя да бъде по-голяма дори от 50 години – както сме внесли. Затова беше и нашето алтернативно предложение – да се гласува по-дълга концесия от Народното събрание, но с квалифицирано мнозинство. По този начин смятам, че ще се гарантира, че тази тази стратегическа концесия би била подкрепена както от управляващите, така и от опозицията, което би дало абсолютна сигурност, че е защитен интересът на българския народ. Това ни беше идеята, за да предложим алтернативата, която е отхвърлена от Комисията. Благодаря Ви, уважаеми господин Христов. Има ли други реплики? Няма. Дуплика – заповядайте, (ГЕРБ): Благодаря за репликата на господин Христов. Изкушаващо е да се възприеме Вашето предложение за 50-годишния срок. Нашите опасения са, че може би това пак ще доведе до някое поредно обвинение, че пък са свръхдълги концесиите. Затова заложихме на този по-гъвкав режим, който пак е форма на законодателен контрол. Например, ако се касае за магистрала или пътен инфраструктурен обект, законодателното решение би следвало да е в Закона за пътищата, като е очевидно, че този въпрос ще се дискутира специално в този парламент, без значение в коя зала – в тази зала или в някоя нова зала. Това ще бъде въпрос на парламентарен дебат. дебат. Ако трябва да се построи свръхогромно хидротехническо съоръжение, това би наложило изменение в Закона за водите или за ВиК услугите, което също ще подлежи на законодателен контрол. Нашето послание с тази норма е такова – ако има нещо изключително, то трябва да мине през специален закон. Ще Ви припомня чисто исторически. България е тръгнала – първата концесия, която е била учредена, е учредена със закон – Закон за концесия за магистрала Тракия. Тогава със закон за концесионер са били определени три италиански дружества: „Салини“, „Италстрада“ и „Джарола“. Това е бил закон за една концесия.

Няма. Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Пламен Христов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували 98 народни

Подлагам на гласуване редакционно предложение, направено от парламентарната трибуна от народния представител Пламен Христов: в чл. 34, ал. 1

Предложението не е прието. Подлагам на гласуване членове 38 и 39 по Доклада на Комисията.

втора. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36. По чл. 37 има предложение от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров: „Досегашният текст на чл. 37 става ал. 1, а се създава ал. 2 със следното съдържание: „(2) Министерският съвет внася мотивирано предложение в Народното събрание по чл. 34, ал. 4.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване предложение от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров, което не е подкрепено от Комисията. Гласували

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38. По член 39 – текст на вносител. Предложение от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров: В чл. 39, ал. 1 се създава нова т. 5, както следва: „5. изготвят и внасят в Министерския съвет мотивирани предложения за концесии за строителство и концесии за услуги със срок 35 години и по-дълъг.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения: 1. в ал. 2: 2: а) в т. 5 думите „и общински“ – отпадат. б) в т. 6 след думата „концесионер“ се добавя „за държавните концесии“. 2. в ал. 3 след думата „Концедентите“ се добавя „по държавните концесии“. Комисията не подкрепя предложението.

Министрите изпълняват държавната политика за концесиите в съответствие с отрасловата им компетентност, като изпълняват правомощията на концедент, както и: 1. в съответствие с провежданата от тях секторна политика правят предложения до Координационния съвет относно Националната стратегия, както и за включването, изключването и промяната на проекти в плана за действие за държавните концесии; 2. извършват мониторинг и контрол на сключените от тях концесионни договори; 3. изготвят и внасят за одобрение в Министерския съвет годишни отчети относно изпълнението на включените в плана за действие за държавните концесии проекти, които са от тяхна компетентност, и на сключените от тях концесионни договори; 4. правят предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно отстраняване на проблеми в кръга на тяхната компетентност, които са свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори. (2) Министърът на финансите изпълнява държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при планирането и изпълнението на концесиите, като: 1. дава писмени указания относно финансово-икономическите елементи на концесията при извършване на подготвителните дейности и при изпълнение на концесионните договори; 2. прави предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно финансово-икономическите елементи на концесиите; 3. одобрява ежегодно план-сметка за финансиране на разходите по държавните концесии; концесии; 4. извършва предварителна оценка относно спазване на фискалните правила и ограничения по Закона за публичните финанси на проектите за държавни концесии с плащания от концедентите преди включването им в плана за действие за държавните концесии, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 35; 5. изразява становище относно финансово-икономическите елементи на проектите за държавни и общински концесии с плащания от концедентите преди откриването на съответната процедура за определяне на концесионер; 6. може да изпраща наблюдател, който да присъства на заседанията на комисиите за провеждане на процедурата за определяне на концесионер без право на глас. (3) Концедентите са длъжни да предоставят на министъра на финансите, във връзка с правомощията му по ал. 2, изискваната от него информация, свързана с подготовката и провеждането на процедурите за определяне на концесионер, както и с изпълнението на концесионните договори. (4) Министърът на финансите може да се подпомага за дейностите по ал. 2, т. 4 и 5 от Българската

Предложението не е прието. Подлагам на гласуване членове 38 и 39 по Доклада на Комисията. Гласували

АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40. Член 41 – текст на вносителя. Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 41, т. 5 в уводното изречение пред думата „концесии“ се поставя „държавни“.

Член 45 – текст на вносител. Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 45: чл. 45: „Чл. 45. (1) Националната стратегия за развитие на концесиите съдържа общите и специфичните цели и основните приоритети за възлагане на концесии в страната. (2) Планът за действие за държавните концесии, съответно планът за действие за общинските концесии, се изготвя за всеки програмен период и съдържа прогнозираните: 1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и обектите, които ще се предоставят за ползване чрез концесия; 2. максимални срокове на концесиите, включително сроковете за изпълнение на възложеното строителство; 3. публични средства за плащания от концедента по размер и източници на финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове; 4. концесионни възнаграждения. (3) Съвместните концесии с държавно и общинско участие се включват в плана за действие за държавните концесии и в плана за действие за общинските концесии. (4) Съдържанието на плановете по ал. 2 се определя по години и може да се изменя и допълва текущо. (5) Не може да се открие процедура за определяне на концесионер, която не е включена в плана за действие за държавните концесии, съответно в плана за действие за общинските концесии. (6) Редът за изготвяне на плановете по ал. 2 се определя в наредбата по чл. 35.“ Няма. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Членове от 40 до 45 включително по Доклада на Комисията

въздържали се 18. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване членове от 46 до 48 включително по Доклада на Комисията. Гласували

трета – Възлагане на концесия“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета. „Раздел І – Общи положения. Видове процедури“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.

I и членове от 49 до 54 включително по Доклада на Комисията.

„Раздел ІІ – Подготвителни действия“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55. Член 56 – текст на вносител. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56: „Чл. 56. (1) Предложението на икономическия оператор за възлагане на концесия съдържа описание на предмета и на обекта на концесията, обосновка и финансово-икономически анализ. (2) Когато концесията включва възлагане на строителство, към предложението по ал. 1 се прилага инвестиционно предложение, което съдържа прединвестиционно проучване или задание за изработване на инвестиционен проект, или друга фаза на инвестиционен проект, с което определя и прогнозните технически и функционални характеристики и технико-икономически показатели на строителството. (3) Концедентът проучва предложението по ал. 1 и ако прецени, че е целесъобразно, предприема действия за включването на проекта в съответния план за действие. (4) Инвестиционното предложение може да се използва от концедента при изработване на техническите и функционалните изисквания. (5) Когато концедентът е използвал изцяло или отчасти инвестиционното предложение, представилият го икономически оператор, ако не е избран за концесионер, има право на възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от концедента по методика, определена с наредбата по чл. 35, и се заплаща в едногодишен срок от публикуването в Националния концесионен регистър на обявлението за откриване на процедурата. (6) Предложението по ал. 1 не поражда за икономическия оператор други права или привилегии, освен правото по ал. 5. Член 57 – текст на вносител. Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения: 1. в ал. 4, изречение първо думата „концесията“ се заменя с „държавната концесия“. 2. в ал. 5 текстът преди т. 1 се изменя така: Когато общинският съвет не даде разрешение по чл. 34, ал. 5 за предложения от концедента срок, концедентът може да установи възможностите за намаляването му чрез:“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 57: „Чл. 57. (1) Концедентът осигурява извършването на подготвителни действия, за да се определят възможните решения на потребностите, които трябва да се задоволят, да се обоснове възлагането на концесия и да се определи подходящата процедура. При подготвителните действия се събират, обобщават и анализират наличните информация и документи. Подготвителните действия се извършват от екип от експерти, определени от концедента със заповед. (2) Според предмета и сложността на концесията при подготвителните действия може да се изготвят технически, финансово-икономически, правен и други анализи. (3) При концесия, с която се възлага строителство, техническият анализ може да се замени с инвестиционно предложение, което съдържа прединвестиционно проучване, задание за изработване на инвестиционен проект, идеен проект или друга фаза на инвестиционния проект. (4) Когато се предвижда концесията да е с плащане от концедента, за доказване на приложимите финансово-икономически елементи на концесията задължително се изготвя финансово-икономически анализ. В тези случаи финансово-икономическият анализ се изпраща за становище до министъра на финансите. Минималните изисквания към финансово-икономическия анализ и редът за съгласуването му се определят с наредбата по чл. 35.“ приети. Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

за наименованието на Раздел ІІ, което се подкрепя от Комисията, както и членове от 55 до 57 включително, по Доклада на същата. Гласували

Член 58 – текст на вносител. Предложение от народния представител Пламен Христов и група народни представители. В чл. 58 се създава ал. 5: „(5) Обосновката на концесиите се изпраща на Министерството на финансите. Министърът на финансите изготвя за всяка една концесия финансов анализ за въздействието й в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план върху държавния бюджет и икономиката на страната. При наличие на неблагоприятно въздействие на концесията върху икономиката или бюджета на страната, министърът на финансите изготвя препоръки за отстраняването им,

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, в ал. 3 на чл. 58 е записано, че обосновката на концесията се изпраща от концедента на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, на Министерството на културата и на Държавна агенция „Национална сигурност“, които в 14-дневен срок от получаване на обосновката трябва да върнат становище. Ние предлагаме, както беше изчетено – да се създаде нова ал. 5, и обосновката на концесиите да се изпраща и на Министерството на финансите, като според нас е изключително важно министърът на финансите да изготвя за всяка една концесия финансов анализ за въздействието й в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план върху държавния бюджет и икономиката на страната.

В тази връзка всяко едно ведомство има поглед върху обекта, който се предлага на концесия. Преди малко приехме промяна, че концедент ще бъде всяко едно ведомство или министерство според своята компетентност. Във връзка ние настояваме и молим да гласувате „за“ тази нова алинея 5, тъй като по този начин ще бъде доразработен моделът за управление и координация на концесиите между отделните отрасли и ще бъде предоставена пълна и всеобхватна информация за въздействието им върху икономиката и бюджета на страната, което

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! С колегите от парламентарната група на „Воля“, обсъдихме това тяхно предложение, включително го обсъдихме и в Комисията по правни въпроси или работна група – тук вече ми е трудно да бъда точен и конкретен. Искам обаче да припомня следното: ние смятаме, че сме възприели предложението на „Воля“, но сме го възприели на друго място – в чл. 39, ал. 2, където са разписани правомощията на

той е класически текст за всичките ни досегашни закони за концесия – това е съгласуването с трите ведомства, заради специфичните проблеми на сигурността, отбраната и здравето. Винаги във всички закони сме имали този съгласувателен режим, защото се е приемало, че трябва да има обосновка и обвръзка специално от тези три ведомства. Тези три становища винаги са били дежурни и задължителни в концесионния режим. Моля да съобразите чл. 39, ал. 2: „министърът на финансите изпълнява държавната политика относно ефективното разходване на публични средства; дава писмени указания относно финансово-икономическите елементи; прави предложения до координационния съвет за приемане на насоки, одобрява ежегодно план-сметка за финансиране на разходите на държавните концесии“ и така още общо шест задължения. Включително

анализите, които той прави. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Други реплики има ли? Заповядайте за дуплика, госпожо Таскова.

според закона правомощия, които му даваме, но отсъства нещо много важно, което ние предлагаме в новата ал. 5: „при наличие на неблагоприятно въздействие на концесията върху икономиката или бюджета на страната министърът на финансите изготвя препоръки за отстраняването им, които са задължителни за концедента.“. За нас е много важно да бъде взето мнението и задължителното становище на Министерство на финансите при всеки един договор за концесия. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Таскова. Други изказвания? Заповядайте, господин Кирилов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, много кратко изказване, само за да уточня, че министърът на финансите, освен че изпълнява държавната политика относно ефективността ефикасното разходване на публични средства в т. 5, изразява становище относно финансово-икономическите елементи на проектите, още на проектите изразява становище за държавни и общински концесии концесии с плащания от концедентите преди откриването на съответната процедура за определяне на концесионер. Ние смятаме, че с това становище при всички положения министърът на финансите дава задължителни указания, които няма как да не се изпълнят от органа по възлагане. Според нас и по наше виждане,

Няма. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Пламен Христов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

„Раздел ІІІ – Условия за възлагане на концесия“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 116. По чл. 117 има предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 62: „Чл. 62. (1) Концедентът определя като условия за участие и едно или повече изисквания към професионалните или техническите способности на икономическите оператори

подизпълнителите. (4) Изискванията по ал. 1, минималните нива относно тяхното изпълнение и документите, с които се доказват, се описват в документацията за концесията и се посочват в обявлението за откриване на процедурата.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63. Член 64 – текст на вносител. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 64: „Чл. 64 (1) Като условия за участие концедентът определя и изискванията, при които може да бъде издаден лиценз или извършена регистрация за изпълнение на включена в предмета на концесията услуга или стопанска дейност, независимо от вида на концесията. (2) Условията по ал. 1 се прилагат само за подизпълнител, който ще извършва съответната услуга или стопанска дейност.“ По чл. 65 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 65 ал. 3 Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.

когато такива се предвиждат, винаги се определя като критерий за възлагане. (2) Като критерии за възлагане може да се определят: 1. изисквания, свързани с предмета на концесията, като: а) качество на строителството и/или на управлението и поддържането на обекта на концесията; б) качество на предоставяните услуги; в) най-ниска цена на строителството; г) най-ниска цена на предоставяните услуги; д) технически предимства, в това число техническо оборудване и материално-техническа база; база; е) функционални характеристики и/или характеристики на строителството, и/или на услугите; ж) срок на завършване на строителството; з) срок на предоставяне на услугите при минимално определено от концедента ниво на качеството; 2. 2. мерки над нормативно определените за опазване на околната среда, когато такива са необходими; 3. социални критерии; 4. енергийна ефективност; 5. критерии, свързани с иновации; 6. размер на концесионното възнаграждение, когато такова е предвидено; 7. конкретен срок на концесията и/или общ срок на допустимите удължавания, предвидени с клауза за преразглеждане; 8. други, в зависимост от особеностите на концесията.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване членове от 66 до 70 по Доклада на Комисията. Моля, гласувайте. Гласували

„Раздел ІV – Решение и обявление за откриване на процедурата за определяне на концесионер. Документация за концесията.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV. По чл. 71 – предложение от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров: „В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 2, както следва: „(2) Когато определеният от концедента максимален срок за концесия за строителство или концесия за услуги е 35 години или по-дълъг, процедурата за определяне на концесионер се открива след решение на Народното събрание по чл. 34, ал. 4, с което се разрешава възлагането на концесията за така определения срок.“ срок.“ 2. Настоящите ал. 2 и ал. 3 от чл. 71 стават съответно ал. 3 и ал. 4“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 71. Няма. Подлагам на гласуване предложение, направено от народните представители Маргарита Николова и Николай Александров, което не се подкрепя от Комисията. Моля, гласувайте.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61. Член 62 – текст на вносител. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

ал. 1. (2) Измененията се извършват с обявление за поправка, което се публикува при условията и по реда на чл. 76, ал. 1 и 3. (3) Когато измененията засягат предмета на концесията и условията за възлагане на концесията по чл. 59, концедентът прекратява процедурата“. По чл. предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 78: „Чл. 78. (1) Документацията за концесията съдържа, в зависимост от предмета на концесията и вида на процедурата за определяне на концесионер: 1. описание на предмета и на обекта на концесията; 2. документи, които удостоверяват собствеността и/или индивидуализират обекта на концесията, когато е приложимо; 3. описание на строителството и/или на услугите, включени в предмета на концесията, включително за всяка обособена позиция, когато е приложимо; е приложимо; 4. подробно описание на условията за осъществяване на концесията; 5. минималните изисквания към офертите; 6. минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите на офертите, и начина на тяхното представяне, когато е приложимо; 7. условията за участие; критериите за възлагане, както и методиката за оценка на офертите; 9.описание на организацията на процедурата и планиран срок за нейното приключване; 10. документи, с които преди подписване на концесионния договор се удостоверява отсъствието на основание за изключване; 11. образци на заявление, оферта (предложение и обвързващо предложение) – при открита процедура и при състезателна процедура с договаряне, както и на предварителна оферта – при състезателна процедура с договаряне и при състезателен диалог; 12. проект на концесионен договор; 13. клаузи за преразглеждане, когато е приложимо; 14. дата и час за получаване на заявленията или офертите и дата и час за отваряне на офертите при открита процедура; 15. други изисквания, в зависимост от предмета на концесията. (2) Когато се Когато се предвижда концесията да е с плащане от концедента, към документацията за концесията се прилага финансово-икономическият анализ по чл. 57, ал. 4. При концесия за строителство към документацията за концесията се прилага инвестиционното предложение по чл. 57, ал. 3 когато такова е изготвено. (3) При състезателен диалог изискванията по ал. 1, т. 3 – 5, т. 8 относно методиката за оценка на офертите и т. 12 не се прилагат. В този случай концедентът

състезателна процедура с договаряне и при състезателен диалог в документацията за концесията се определят и: 1. броят на кандидатите, които при състезателна процедура с договаряне ще получат покана за подаване на предварителна оферта, съответно които при състезателен диалог ще получат покана за участие в диалога; 2. обективни и недискриминационни критерии за подбор; 3. начинът, по който се прилагат критериите за подбор. (5) За концесии с класифицирана информация в документацията за концесията се посочват изискванията за защита на класифицираната информация, които се прилагат при провеждането на процедурата за определяне на концесионер и при изпълнението на концесионния договор. (6) При публикуване на документацията за концесията в Националния концесионен регистър се заличава защитената със закон информация, както и търговската или друга информация, която поради извънредни, свързани със сигурността или технически причини, или поради чувствителен характер изисква специално ниво на защита, наричана по-нататък „чувствителна информация“, като се посочва основанието за това. В тези случаи: 1. наличието на защитена със закон информация или на чувствителна информация се посочва в обявлението за откриване на процедурата; 2. в публикуваната документация се посочват условията и редът,

на информация при провеждане на процедурата за определяне на концесионер“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VI. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83.

си; 2. подготвя и предоставя на определеното от концедента длъжностно лице поисканите разяснения и допълнителна информация за публикуване по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър; 3. предлага на концедента отстраняване на незаконосъобразност в обявлението за откриване на процедурата и/или в документацията за концесията; 4. извършва действията по допускане на кандидатите или участниците; 5. извършва подбора в състезателната процедура с договаряне и в състезателния диалог; 6. провежда диалога в процедурата състезателен диалог; 7. провежда договарянето в състезателната процедура с договаряне; 8. предлага на концедента да удължи срока за получаване на заявленията, на предварителните оферти или на офертите, когато в срока, определен за получаването им, няма получено заявление, съответно оферта; оферта; 9. разглежда, допуска и оценява офертите и извършва класиране на участниците, като предлага класираният на първо място участник да бъде определен за концесионер; 10. изготвя проект на решение за определяне на концесионер или проект на решение за прекратяване на процедурата за определяне на концесионер, наричано по-нататък „решение за прекратяване на процедурата“; 11. извършва и други действия, определени с този закон. (2) В случаите по ал. 1, т. 3 концедентът с решение одобрява обявление за поправка и съответните изменения на документацията за концесията, когато има такива, като определя нов срок за получаване на заявления или оферти при условията на чл. 79, ал. 5. (3) Решенията на комисията се мотивират. Действията на комисията и приетите решения с мотивите към тях се отразяват в протокол.

„Раздел VII – Заявления и оферти“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VII. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 85. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 86, като в ал. 1, т. 5 след думата „участника” се добавя „включително” и накрая се добавя „когато е приложимо”. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 87. чл. 88 има предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 88: „Чл. 88. (1) Офертата се състои от предложение и обвързващо предложение. (2) Предложението съдържа: 1. конкретни предложения по критериите за възлагане; 2. мотивиране на предложенията по т. 1; 3. финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на концесията и конкретен срок на концесията, който не може да е по-дълъг от по-дълъг от максималния срок, посочен в обявлението за откриване на процедурата; 4. доказателства за осъществимостта на направените предложения по критериите за възлагане; 5. имената и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнението на концесионния договор, когато това е определено като изискване при концесии с трансграничен интерес, освен концесиите за социални и други специфични услуги; 6. други предложения, разработки и информация в изпълнение на изискванията, определени с документацията за концесията; 7. предложение за създаване на проектно дружество, когато е приложимо; 8. деклариране на срока на валидност на офертата; 9. деклариране на произхода на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари. на пари. (3) Обвързващото предложение съдържа резюме на конкретните предложения по критериите за възлагане. (4) Когато с обявлението за откриване на процедурата не е ограничена възможността за представяне на варианти на офертата, участникът представя предложение и обвързващо предложение за всеки предложен вариант. вариант. (5) При несъответствия между предложението и обвързващото предложение оценката на офертата се извършва по обвързващото предложение. (6) В предложението може да се определи поверителността на определена информация. Предложенията по критериите за възлагане не може да се определят като поверителна информация.“

чл. 96. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 97. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 98: „Чл. 98. (1) Когато от уведомяването за нередовност по чл. 97, ал. 1 до посочения в документацията за концесията срок за отваряне на офертите остават по-малко от 8 работни дни, Комисията определя нов срок за отваряне на офертите. Комисията удължава срока за отваряне на офертите и когато прецени, че е необходимо да се извърши проверка на декларирани в заявленията обстоятелства. (2) За удължаването на срока за отваряне на офертите комисията уведомява всички ал. 3.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 102. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 101: „Чл. 101. (1) Отварянето на предложенията, разглеждането и оценяването на офертите и класирането на участниците се извършват в едно или повече закрити заседания на комисията. (2) При разглеждане и оценяване на офертите комисията проверява съответствието на: 1. предложението и обвързващото предложение с изискванията на чл. 88 и с изискванията, определени с документацията за концесията, и 2. предложенията по критериите за възлагане и на финансово-икономическия модел с критериите за възлагане. възлагане. (3) При разглеждане на офертите комисията може да проверява заявените от участниците обстоятелства и верността или автентичността на приложени документи, включително чрез запитване към компетентни органи или други лица. (4) При необходимост комисията изисква от участниците в определен от нея срок, който не може да е по-кратък по-кратък от три работни дни, да: 1. предоставят разяснения относно представените разработки и информация или относно приложените в офертата документи, или 2. представят допълнителни доказателства за заявените в офертата обстоятелства,

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 102. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 103. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 104: „Чл. 104. (1) След класиране на участниците комисията съставя протокол за отварянето и прочитането на обвързващите предложения, за разглеждането и оценяването на офертите и за класирането на участниците. (2) Въз основа на протокола

„Раздел IX – Действия на комисията при провеждане на състезателна процедура с договаряне“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IX. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 105. Комисията Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 107. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 108. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 109.

„Раздел X – Действия на комисията при провеждане на състезателен диалог“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел X. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 112. Комисията подкрепя Когато прецени, че са изяснени възможните решения на потребностите, комисията изготвя проект на решение за допълване на документацията за концесията. Допълнената документация за концесията включва: 1. описание на предмета и на обекта на концесията в съответствие с резултатите от проведения диалог; 2. изискванията на чл. 78, ал. 1, т. 3-5, т. 8 относно методиката за оценка на офертите и т. 12; 3. образец на оферта (предложение и обвързващо предложение). (2) Концедентът издава решение за допълване на документацията за концесията и уведомява кандидатите за решението. Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването по реда на Глава шеста. (3) След допълване на документацията за концесията комисията изготвя покана за подаване на оферти, която съдържа срок за получаване на оферти и дата и час за отваряне на получените оферти. (4) Поканата за подаване на оферти и допълнената документация се изпращат от комисията до всички допуснати кандидати. (5) След изпращане на поканата процедурата състезателен диалог продължава при условията и по реда на чл. 101 104.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме наименованието на Раздел X и членове от 112 до 115 включително по Доклада на Комисията. Гласували

по Доклада на Комисията са единодушно приети. предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 117: чл. 117: „Чл. 117. (1) Концедентът издава мотивирано решение за прекратяване на процедурата, когато: 1. не е подадено нито едно заявление, предварителна оферта или оферта или няма допуснат нито един кандидат или участник; 2. съдържанието на нито една оферта не отговаря на изискванията, определени с документацията документацията за концесията; 3. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на обстоятелства, които не са предвидени при приемане на решението за откриването на процедурата; 4. се установят нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията за възлагане на концесията по чл. 59; 59; 5. определеният за концесионер участник и класираният на второ място участник последователно откажат да сключат концесионния договор; 6. при поставено условие за подобряване на предложенията по критериите за възлагане от класирания на второ място участник не се постигне съгласие относно подобрението. (2) Концедентът издава решение за прекратяване на процедурата и когато прогнозната стойност на концесията при откриване на процедурата е била под европейския праг и процедурата е проведена съгласно изискванията на концесия без трансграничен интерес, но с финансово-икономическия модел, предложен с офертата на класирания на първо място участник, стойността се е увеличила с повече от 20 на сто и е преминала европейския праг. Концедентът прекратява процедурата и когато при нейното провеждане цената на основна услуга, включена в предмета на концесията, се е увеличила с повече от 20 на сто от прогнозната стойност на тази услуга, посочена в обявлението за концесия. (3) Решението за прекратяване на процедурата се издава след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 118. Комисията Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 119: „Чл. 119. (1) Концедентът уведомява по електронен път чрез електронни средства, включително електронна поща, заинтересованите кандидати и участници за решението за определяне на концесионер, съответно за решението за прекратяване на процедурата. (2) Към уведомлението се прилага протоколът на комисията за отваряне на предложенията, разглеждане и оценяване на офертите и класиране на участниците. (3) Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички предходни предходни решения в процедурата за определяне на концесионер са влезли в сила, същото не е обжалвано, а ако е обжалвано – има влязло в сила решение по жалбата.“ Гласуваме наименованието на Раздел XI, както и членове от 116 до 119 включително по Доклада на Комисията. Гласували

четвърта – Изпълнение на концесия“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава

предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 122, ал. 2 т. 4 отпада, а т. 5 – 26 стават съответно т. 4 – 25.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 122: „Чл. 122. (1) Концесионният договор се сключва в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, а когато се сключва с класирания на второ място участник – в съответствие с офертата на участника или с постигнатите при преговорите резултати. (2) Концесионният договор се сключва в писмена форма и съдържа: 1. страните по договора, данни за търговската и други регистрации на концесионера и лицата, които го представляват; 2. предмет и стойност на концесията; 3. изискванията и показателите на предмета на концесията, включително изискванията относно вида и качеството на строителството и/или услугите, включени в предмета на концесия за строителство и на концесия за услуги; 4. описание на стопанската дейност, която се извършва с обекта на концесията при концесия за ползване; 5. описание, характеристики и показатели на обекта на концесията; 6. датата на влизане в сила на договора, предварителните условия, когато има такива, конкретният срок на концесията и общият срок на всички допустими удължавания, предвидени с клауза за преразглеждане; 7. условията, реда и сроковете за предаване на обекта на концесията в началото и в края на концесията, както и при предсрочно прекратяване на концесионния договор; 8. условията за осъществяване на концесията и тежестите, когато има такива; 9. разпределението на рисковете между концесионера и концедента; 10. правата и задълженията на страните, включително условията и сроковете за тяхното изпълнение; 11. размера, сроковете и реда за извършване на плащания от концедента към концесионера, когато такива се предвиждат; 12. размера, сроковете и реда за заплащане на концесионното възнаграждение, когато такова се предвижда; 13. клауза за индексация, когато такава се предвижда, съдържаща условията и реда за актуализация на първоначалната стойност на концесията и/или на плащанията от и към концесионера; 14. вида, размера, сроковете и начините за предоставяне на гаранциите и на обезпеченията за изпълнение на задълженията по договора; 15. приложимите задължения, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, 16. приложимите задължения за застраховане на обекта на концесията; 17. условията и реда за финансиране на отстраняването на нанесени екологични щети; щети; 18. условията и реда за извършване на отчетност и контрол на изпълнение на задълженията на концесионера, включително изпълнението на финансово-икономическия модел; 19. отговорностите за неизпълнение на задълженията по договора; 20. условията, реда и сроковете за обмен на информация между страните, включително по електронен път, и за извършване на мониторинга и контрола по изпълнение на договора; 21. условията и реда за решаване на споровете между страните; 22. клаузите за преразглеждане, ако такива са предвидени, както и основанията, и реда за предсрочно прекратяване на договора; 23. изискванията относно състоянието, в което обектът на концесията се предава на концедента след изтичането на срока на концесията; 24. приложимото право; 25. размера на нормата на възвръщаемост за концесионера, определена с финансово-икономическия модел, както и реда за нейното изчисляване, отчитане и контролиране; 26. други, в зависимост от приложимите разпоредби на действащото законодателство относно обекта на концесията, строителството или услугите. (3) С концесионния договор се определят конкретните задължения на концесионера в областта на екологичното, социалното и трудовото право, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда по приложение № 5. (4) Когато е приложимо, концесионният договор съдържа и: 1. икономическия оператор, който представлява групата, съответно водещия партньор, както и дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, които ще изпълнява всеки от партньорите – когато концесионерът е група от икономически оператори; 2. дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, които ще се изпълняват от подизпълнители, а за всеки от посочените в заявлението подизпълнители – и данни за търговската и други регистрации и за лицата, които го представляват; 3. третите лица и описание на ресурсите на тези лица, които концесионерът ще има на разположение за срока на концесията, както и данни за търговската и други регистрации и за лицата, които представляват всяко трето лице.

Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

чл. 123 има предложение от народния представител Станислав Иванов и група народни представители: „В чл. 123, ал. 4, изречение първо се изменя така: „При нарушаване на икономическия баланс всяка от страните по концесионния договор може да поиска изменение на договора за възстановяване на икономическия баланс, което може да включва намаляване или удължаване на срока на концесията“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 123. По чл. предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 124: В едномесечен срок от сключването на концесионния договор определеното от концедента длъжностно лице изпраща за публикуване обявление за възложена концесия при условията и по реда на чл. 76, на чл. 76, ал. 1 и 3. (2) Обявлението за възложена концесия се публикува в съответния електронен формуляр и съдържа резултатите от проведената процедура за определяне на концесионер, включително: 1. концедент; 2. прогнозна стойност и стойност на концесията; 3. конкретния срок на концесията; 4. условия за влизане в сила на концесионния договор; 5. информация за концесионера относно: а) името, съответно наименованието; формата на участие – самостоятелно или в група от икономически оператори; в) лицата, които представляват икономическия оператор според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър; г) името, съответно наименованието на посочените в заявлението подизпълнители; 6. вида на проведената процедура; 7. критериите за възлагане; 8. друго, посочено в съответния електронен формуляр. (3) В деня на изпращането за публикуване на обявлението за възложена концесия, определено от концедента длъжностно лице открива в Националния концесионен регистър партида на концесията и публикува в нея решението за определяне на концесионер и концесионния договор. концесионен регистър концесионен договор се заличава защитената със закон информация, чувствителната информация, както и информацията, определена като поверителна.“ Няма. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Станислав Иванов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували 90 народни

Гласуваме текстовете на вносителя за членове 123 и 124, които са подкрепени и съответно редактирани от Комисията съгласно нейния Доклад. Гласували 86

Сега е 15,59 ч. и 50 секунди вече. Поради изчерпване на времето, предвидено за днешното пленарно заседание, го закривам. Утре – редовно заседание, от 9,00 ч.